Kohalolijaks registreerus 77 Riigikogu liiget, puudub 24. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Tänan! Kolmandaks, teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendi- ja toetusrühmade moodustamise koosolekud: Eesti-Aafrika parlamendirühm, kokkukutsuja Hanah Lahe; Eesti-Islandi parlamendirühm, kokkukutsuja Pärtel-Peeter Pere, Rahvusooper Estonia juurdeehituse edendamiseks, kokkukutsujad Enn Eesmaa, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Siim Kallas, Liina Kersna, Signe Kivi, Heljo Pikhof ja Kadri Tali. Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 225 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun, kolm minutit lisaks! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Hakkame jõudma õigetesse kalavetesse. Kahjuks võttis rahanduskomisjon kaks eelnõu selle nädala päevakorrast välja, need olid väga head eelnõud, väga palju mõistlikke muudatusettepanekuid oli sinna tehtud, aga komisjon millegipärast ei tahtnud neid menetleda sellel nädalal. Ei tea, miks. No ega kaua peita ei õnnestu, varem või hiljem tulevad siia need eelnõud, mida te peate menetlema hakkama, kui üldse mingit tööd teha tahetakse. Tööd tahetakse siin palju teha, ma olen kuulnud, ainult me ei lase kuuldavasti teha seda tööd.Aga Aga ma tulen selle eelnõu juurde, mis meil praegu käes on. Tuleb ikkagi alustada suurest pildist. Suur pilt on see, et libisevalt, vaikselt, aga kindlalt liigub maksupoliitika suveräänsete riikide parlamentide käest Euroopa Liidu kätte ja see on väga-väga halb. Ma olen isegi kuulnud korduvaid ettepanekuid, et teatud maksuettepanekud, teatud maksuotsused peaksid olema vastu võetud mitte ühehäälselt, vaid ikkagi kvalifitseeritud häälteenamusega. Ja mõnes mõttes on seda libisevalt saavutatudki. Kui me mõtleme selle peale, et Euroopa Liit kehtestas sisuliselt Eestile plastikumaksu ta küll ei nimeta seda maksuks, see on arvutuskomponent meie liikmemaksu maksmisel –, siis tegelikult kehtestas komisjon Eestis plastikumaksu. Eesti eelarvesse muidugi ei jõua see raha, see jõuab otse Euroopa Liidu eelarvesse. millal meie siin parlamendis plastikumaksu üle arutasime või selle vastu võtsime, selle määra otsustasime? Ei ole arutanud, ei ole määra kehtestanud. Aga kehtib meile plastikumaks. Ja see on ainult üks näide. kolleegid, palun saalis vaikust! Austame ettekandjat! Jah, ega ma suvalist jura ei aja. Ma räägin ikka asjast. Ma räägin sellest, et meie otsustusõigus, meie, Riigikogu liikmete otsustusõigus ja sellest edasi Eesti valijate õigus otsustada maksupoliitika üle järjest, järjest, järjest väheneb. Väheneb selle tõttu, et Euroopa Liit muudkui kaaperdab, kaaperdab, kaaperdab väikeste sammukestega, suuremate sammukestega. Teema, mis vajaks tegelikult palju suuremat tähelepanu – Eesti avalikkus ei märka seda üldse –, on see, kui suureks on läinud Euroopa Liidu enda võlg.

ja liikmesriikide seljataga võla võtmine ei ole aluslepingutega lubatud ja ka poliitilist tahet või poliitilist nõusolekut selleks ei ole.Aga kuidagi juhtus niimoodi koroona ajal ja siis Ukraina sõja ajal ja immigratsioonikriisi ajal, et kuidagi on Euroopa Liit hakanud neid miljardeid ja miljardeid ja miljardeid ühiseid võlgasid tekitama endale.

Pretsedenditu summa! Enne seda, kui Kaja Kallas võimule sai, oli meie võlakoormus umbes sama suur. Selle vähem kui kolme aastaga on Reformierakonna juhtimisel, "Teeme rahanduse korda" [loosungi all] võlakoormus kasvanud 5,8 miljardit. Ja jätkub: eeloleval aastal kasvab rohkem kui miljard sinna otsa, 1,3 tõenäoliselt on see summa, mis tuleb, aga võib-olla on rohkem ka. Prognoos on ju suhteliselt sinisilmne nii majanduse väljavaate kohta kui ka maksulaekumiste kohta. Aga selle Aga selle võla kasvu pärast me muretseme Eestis. Ent see kasv, mis toimub meie seljataga, ilma meilt küsimata, ilma meiega kooskõlastamata, kui Brüssel võtab ühist võlga sadu ja sadu miljardeid – selle pärast me üldse ei muretse. See eelarve kordategemine … Noh, esiteks loomulikult see ei ole meie võimuses, ei saagi olla meie võimuses, aga me ei peaks sellega nõus olema. Ja miks ma sellest kõigest räägin: see praegune eelnõu, mis ta muud on kui jälle üks järjekordne direktiiv. Kõik see ilus jutt, et piiriüleste mittemaksmiste ja maksuvältimiste ja ühisturu parema toimimise nimel me peame ikkagi liikmesriikidelt võtma maksude [üle otsustamise] õigust ära, maksuhaldurid hakkavad tegema ühtemoodi ja teistmoodi. Ei ole enam iga liikmesriigi enda otsus, kuidas tema maksuamet tööd teeb. Ei ole enam iga liikmesriigi enda otsus, kuidas ta reguleerib mingisuguseid postipakke puudutava käibemaksu deklareerimist ühte, teist või kolmandat pidi. Ei, sellega tegelevad meil Brüsseli bürokraadid – bürokraadid, kelle meie maksame loomulikult kinni oma liikmemaksu kaudu, mille sees on juba ka plastikumaks. Ja siis hakatakse meid kõigele lisaks veel kontrollima, et kas nii saab ja kas naa saab. Vaat see on selline vaikne ja süstemaatiline suveräänsuse meie sõrmede vahelt väljanõrgumine, mis toimub just niisuguste eelnõudega, nagu meil täna siin on. on. Me tegelikult ei tohiks sellega nõus olla. Sest küsige nüüd igaüks endalt, millal te valimiskampaanias rääkisite valijatele, et nüüd me teeme seda, teist või kolmandat.

iga väikese otsusekesega, mis Brüsselist tuleb, me anname, kallid valijad, ära teie õigust valida maksupoliitikat, valida energiapoliitikat, valida immigratsioonipoliitikat, valida hariduspoliitikat, valida tervishoiupoliitikat. [Me anname seda ära] iga sellise otsusega, kui me ütleme, et jaa-jaa, ühisturg las toimib ja las nad otsustavad seal Brüsselis ära, meie siin vaatame, kuidas me seda ellu viime. Tegelikult valija ei ole selleks luba andnud. Viimane kord, kui valija andis loa Eesti poliitikutel asjad Brüsselisse ära anda, oli 2003. aasta referendum. 2003. aasta septembris toimus referendum, millel pandi hääletusele mitte küsimus, kas Eesti võib olla Euroopa Liidu liige – seda ka küsiti –, aga pandi hääletusele väga lihtne küsimus: kas Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu tingimusel, et see on kooskõlas meie põhiseaduse aluspõhimõtetega? Ja põhiseaduse aluspõhimõtted on väga lihtsad. Põhiseadus ütleb, et kõrgeima võimu kandja on Eesti rahvas. See tähendab, kui Eesti rahvas valimistel ütleb, et ei, me seda ei tee, näiteks näiteks mingisugust abielu perverteerimist homovärgiga, siis ükskõik, mida Brüssel otsustab – ei saa, sest Eesti rahvas on öelnud, et seda ei saa. Aga meie seda ei kuula, seda rahva mandaati meie ei järgi. Minu

sellist arusaama, justkui Euroopa Liit oleks kuskil mujal ja meie kuskil mujal. Esimene faktiparandus: meie olemegi Euroopa. See ei ole kuskil eemal. See on meil siin, see ei ole kuskil meie vastas. Meie oleme Euroopa. Meie olemegi Euroopa Liit siin Eestis, see ei ole kuskil eemal. Meie oleme Euroopa Liit, see on siinsamas. Meile on kasulik olla Euroopas, mitte Venemaas, ja tugev Euroopa on meie julgeolekule üks kõige olulisemaid garantiisid. Teine väga oluline faktiparanduste plokk on selline. Meie Riigikogu siin arutab kõiki neid küsimusi mitu korda, mida me Euroopa Liidus esindame ja mis on Euroopa Liidus meie poliitika. Ka EKRE fraktsioon on Euroopa Liidu asjade komisjonis esindatud ja ka EKRE fraktsiooni eelkäija Rahvaliit on seal olnud esindatud. Siia saali ei jõua mitte ükski mida me ei oleks varem läbi arutanud. Ja sellise kuvandi loomine, justkui kõik sajaks meile kuskilt võõrast kohast, on Eesti julgeolekule äärmiselt kahjulik ja Euroopa ühtsust lõhestav. Mis puudutab seda konkreetset eelnõu, siis tuleb üle rõhutada, et vabale konkurentsile üles ehitatud, vabale turule, vabale kaupade liikumisele üles ehitatud Euroopa on olnud meie rikkuse rikkuse aluseks siin Eestis väga selgelt viimased 20 aastat. Seda on väga selgelt näha Eesti inimeste jõukuse ja heaolu kasvus.

müüa ja perele leiba teenida. See vale jutt suveräänsuse kaotamisest ei kõlba mitte koera hänna allagi. Me teeme kõiki otsuseid Euroopa Liidus võrdsena teistega. Ja lõpetuseks vihakõne või vaenukõne näide. Ka seda arutas meie riigi parlament ja ka seda eelnõu toetasid kõik erakonnad, sealhulgas

ja EKRE eelkäija, kelle õigusjärglane EKRE on, ehk siis Rahvaliit samamoodi väga raevukalt ja selgelt toetas vaenukõne regulatsiooni sätestamist. Me ise teeme kõiki neid asju. Aga Eesti ettevõtjate jaoks on see eelnõu vajalik. Aitäh!

Me oleme jätkuvalt eelnõu 225 juures.

Eesti e-kaubanduse ettevõtted on neid muudatusi kaua oodanud, Rahandusministeeriumi ametnikud on neid kaua läbi rääkinud oma kolleegidega teistest riikidest. Miks kaubandusettevõtted ootavad seda muudatust? Nad tajuvad ebaseaduslikku maksukonkurentsi ja on hinnatud, et maksuauke võib seetõttu, et kõik e-kauplejad ei deklareeri käibemaksu Eestis müüdud kaupadelt, olla isegi kuni 100 miljonit. Eesti Panga arvates see on muidugi liialdatud, kuna see on arvestatud kõikide Eesti residentide välismaksete alusel. Aga see konkreetne eelnõu, mida ma palun toetada, ikkagi võimaldab maksuhalduritel vahetada omavahel informatsiooni ja ohjeldada riikideüleseid käibemaksupettusi. See eelnõu muudab meie e-kaubandusäri konkurentsivõimelisemaks ja toob riigile maksutulu. Konkurentsivõimeline majanduskeskkond aga edendab ka majanduskasvu.

Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 225 lõpphääletus. Asume lõpphääletust ette valmistama, aga enne mikrofon Siim Pohlakule, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Liisa Pakosta rääkis, et me oleme küll võrdsed ja laua ääres Euroopas, aga kas või põllumajandustoetuste küsimuses ikkagi Eesti on selgelt vaeslapse osas …

kolleegid, EKRE fraktsiooni võetud vaheaeg on lõppenud. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 225. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu 14, erapooletuid 0. Eelnõu 225 on seadusena vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 333. Kaks sõna selle eelnõu menetlemise korrast. Esmalt on ettekanne kuni 20 minutit,

Tutvustan teile Riigikogu otsuse "Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Selle on esitanud rahanduskomisjon vastavalt seadusele. Komisjon arutas eelnõu Riigikogu menetlusse esitamist 17. oktoobri istungil ja eelnõu esimese lugemise ettevalmistamist 23. oktoobri istungil. Eelnõuga nimetatakse Eesti Panga Nõukogu liikmeteks kolm valdkonna asjatundjat. Nõukogu uute liikmete nimetamise ettepanek lähtub asjaolust, et seniste valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete volitused on lõppenud. Tulenevalt seadusest nimetab Eesti Panga Nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.Arutelu,

Eesti Panga nõukogu liikmeteks Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Ivi Proos. Panga nõukogu ettepanek just kolme valdkonna asjatundja nimetamiseks tulenes tulenes sellest, et ka neljas liige on panga nõukogu esimehel plaanis esitada, aga protseduuri mõttes kõik asjatundjatest panga nõukogu liikmed läbivad julgeolekukontrolli ja selleks ajaks ei olnud see julgeolekukontroll lõppenud. Nii et tõenäoliselt lähiajal Eesti Eesti Panga Nõukogu esimees Urmas Varblane pöördub rahanduskomisjoni ja Riigikogu poole veel ka neljanda Eesti Panga Nõukogu liikmest asjatundja esitamiseks ja me saame seda siin uuesti arutada.Menetlusotsused olid sellised. Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda 7. novembril 2023. Tegime ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus, nii nagu seda seadus nõuab, ja juhtivkomisjoni esindajaks

Nagu te põhimõtteliselt teate, on selline tava, et Eesti Panga Nõukogu esimehel on see õigus ja ega selle vastu tavaliselt keegi ei protesti.Ma võin nii palju öelda, et Ivi Proos on ka praegu Eesti Panga Nõukogu liige, ta on väga tunnustatud Eesti Panga Nõukogu liige ka aastatel 1991–1993. Kui ma lihtsalt tagasi vaatan, siis ta on olnud Eesti Panga nõunik. Krista Jaakson on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduskonna juhtimise kaasprofessor. Tal on ärijuhtimise magistrikraad ning doktorikraad majandusteaduses. Oma uurimis- ja õppejõu töös keskendub Krista Jaakson strateegilisele juhtimisele, organisatsiooni ja indiviidi väärtustele ning organisatsioonikultuurile.Karin Jõeveer on TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor. Ta on teinud teadusuuringuid ülikoolis London School of Economics ning andnud loenguid erinevates Ühendkuningriigi ülikoolides. Ja mainin ka, ta on majandusteaduse doktor. Lühidalt

et võiks olla näiteks mõni muu liige, kes väga hästi sobiks sinna. Kas oli selline arutelu? Ma saan aru, et see ettepanek tuli Eesti Pangalt, aga kas teil oli ka arutelu võimalike teiste kandidaatide üle? Tänan, Kui lühidalt vastata, siis ei olnud seda arutelu. Nagu ma ütlesin, vastavalt seadusele tegelikult ainukene, kellel on õigus neid ettepanekuid teha, on Eesti Panga Nõukogu esimees.

need Eesti Panga majandusanalüüsid ja prognoosid on viimasel ajal olnud suhteliselt sellised – kuidas viisakalt öelda? – nigelad. Kõik need ennustused ja analüüsid, kus nad on öelnud, et majandus hakkab kasvama, eks ole – reaalne elu on olnud risti vastupidine.

seda komisjoni istungil ei arutatud. Aga me oleme ise nimetanud väärikad esindajad Riigikogust, iga fraktsioon enda esindaja, Eesti Panga Nõukogusse. Ma arvan, et nendes asjatundjates ei tasu kahelda. Loodan, et see töö saab olema efektiivne ja hea. Lühike

Ei. Lühike vastus on, et rahanduskomisjoni istungil neid kandidaate ei olnud. Nad olid esitatud Eesti Panga Nõukogu esimehe poolt ja isiklikult nendega rahanduskomisjon ei kohtunud. Leo Kunnas, palun!

Kas mingeid selliseid väga põhimõttelisi küsimusi või juhiseid üldse kunagi on komisjonis arutatud? Ja kas seda põhimõtteliselt võiks või tuleks arutada? Austatud Tänan küsimuse eest! Selle eelnõu raames sellist arutelu ei olnud, saan kohe öelda. Aga Eesti Panga esindajatega me kohtume suhteliselt regulaarselt. Nad esitavad ju ka oma prognoosi. Kui tuleb Rahandusministeeriumi prognoos, siis Eesti Pank tutvustab ka oma prognoosi.

No nagu ma lühidalt juba kõigi kohta ütlesin, nad on majandusteadlased, majanduse ja rahanduse asjatundjad, doktorid. Väga väärikas seltskond. Kui te soovite täpsemalt teada saada, siis võib veel rahanduskomisjoni poole pöörduda, aga nagu ma ütlesin, valik on Eesti Panga Nõukogu esimehe käes.

nimetamised on, siis tegelikult see võiks olla hea hetk arutada Eesti Panga Nõukogu rolli üle. Just eriti selles valguses, et me mõtleme ju praegu, kuidas on kogu see Euroopa Keskpanga süsteem üles ehitatud. Kas oli ka

kas praegune süsteem on parim võimalik või me võiksime arutada selle üle, kuidas seda paremaks teha. Tänan Nagu ma ütlesin, Eesti Panga esindajatega on meil kohtumisi ja eks me arutame seal erinevaid probleeme. Põhiliselt on need seotud prognoosidega. Panga [nõukogu] toimimist, liikmete arvu ja nii edasi me ei ole arutanud. Tänan

Eesti kroon kehtib meil ja seda emiteerib Eesti Pank. Ja tegelikult Eesti Panga Nõukogu peaks tagama, et Eesti Panga juhatus täidab põhiseadust ja teisi seadusi. Kas need, kelle me sinna nõukogusse saadame, hakkavad põhiseaduses näpuga järge ajama või mitte? Martin Aitäh küsimuse eest, see on huvitav! Muidugi, krooni meil kahjuks või õnneks enam ei ole. Oleme eurotsoonis. Mis puudutab Eesti Panga rolli, siis neid arutelusid võib pidada, aga konkreetselt selle eelnõu raames ega ka

Ma ei tea, kes need isikud välja valib, kas see on mingi Reformierakonna tagatuba, kes neid [nõukogusse] kutsub. Ehk saaks nii nagu riigikohtunikega natukenegi selgust, kellega tegu on? Kas komisjonis keegi seda ettepanekut ei teinud, et

me lähtume Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekust.

Näiteks soolise võrdõiguslikkuse voliniku institutsioon on ilmselgelt täiesti mõttetu institutsioon, raha raiskamine. Samamoodi võiks paljuski öelda näiteks Vabariigi Presidendi institutsiooni kohta. On vähemalt väga küsitav, mis mõtet sellisel institutsioonil on, kui rahvas ei saa endale ise presidenti valida. Ja nii edasi. Kuidas teile tundub, kas Eesti Pangaga ei ole mitte sama asi pärast seda, kui meil oma raha, Eesti krooni ei ole? Tegelikult Eesti Panga institutsiooni eksistentsi mõte oli ju tihedalt seotud Eesti krooniga. Kas me selles mõttes ei tegele küsimustega institutsioonide kohta, mis on paljuski ülearused? Aitäh, Aitäh, küsija! Minu arvates ja seni ka seadusandja arvates on Eesti Pangal oma funktsioon täiesti olemas. Keegi seda kaotada ei ole kavatsenud ja sellise institutsiooni kaotamiseks minu teada tuleb algatada põhiseaduse muudatus, kui kellelgi see soov on. Aga ma ei näe põhjust. Eesti Pangal on kindel oma funktsioon, mida ta ka täidab. Head kolleegid! Juhin tähelepanu, et me ei aruta Eesti Panga seaduse eelnõu. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Madis Müller käis siin rääkimas oma aruandest ja viitas sellele, et Eesti Pank keskendub vägagi palju rohepöörde elluviimisele.

Tegelikult ju üle maailma levivad praegu sõnumid selle kohta, et see rohepööre ei ole jätkusuutlik. [Ei ole ka] Eesti majanduse jaoks. Mul jääb praegu küsimuseks see, mida mida see uus liige, keda siin tahetakse täna valida, suudab teha selle olukorra muutmiseks, et Eesti Pank lähtuks Eesti rahva huvidest, aga mitte nii-öelda ülemaailmsest populismist. Aitäh

Küpses eas valge mehena olen mina siiralt šokeeritud, et niinimetatud asjatundjate rivis – ma neid väga asjatundjateks, tõsi, ei pea – on ainult naised. Soolise võrdõiguslikkuse rikkumine on ilmne, ja meessoo kahjuks. Ma ei tea, muidugi, seal akna all meil istuvad tüübid, kellel sugu ei ole, nemad sobivad nii üheks kui teiseks kui kolmandaks. Aga mina olen väga selgelt ikkagi meessoost ja ma protestin selle vastu, et kandidaatide hulgas ei ole ühtegi meest. Mida te selle kohta kostate? Aitäh, Aitäh, küsija! Ma ei saa aru, kas ma pean protestile vastama või sisuliselt vastama. Nii nagu te vist ise teate, kõik fraktsioonid millegipärast Riigikogust esitasid just nimelt meesterahva Eesti Panga Nõukogusse. Ja võib-olla Eesti Panga Nõukogu esimehe soov oli nimetada kolm asjatundjat naisterahvast, kes on väga pädevad oma valdkonnas. Võib ka niimoodi seda võtta. Aga seda peaks küsima Eesti Panga Nõukogu esimehelt otse. Mina ei oska sellele vastata. Aga teatud tasakaalu võib-olla tema ettepanek siiski otsib. Tänud, hea kolleeg! Rohkem teile küsimusi ei ole. Küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta, Siim Pohlak, palun!

koalitsiooni toetus langeb kolinal ja käib selline väga suur liikumine ühest erakonnast teise. Ja kui vaadata nüüd seda meie panga nõukogu, siis see on tegelikult muutunud

mõne erakonna ettepanekul panga nõukogusse, vahetavad erakonda. Tegelikult erakondadel on erinevad fiskaalsed fiskaalsed ja finantsilised arusaamad. Sellega satub Eesti Panga Nõukogu täiesti uude olukorda, kus inimesed, kes on mingisugust rahanduspoliitikat toetanud,

arutada ka sellist varianti, et võib-olla Eesti Panga Nõukokku peaks kuuluma hoopistükkis spetsialistid ja erakondadesse mittekuuluvad inimesed. Sellega ma muidugi

Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 333 lõpphääletus. Asume lõpphääletust ette valmistama, aga enne mikrofon palun Martin Helmele. Aitäh! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon palub enne hääletust kümme minutit vaheaega. Aitäh! Eesti

Head kolleegid, oleme eelnõu 333 lõpphääletuse juures. Juhin veel kord tähelepanu, et selle päevakorrapunkti juures on hääletus salajane ehk ekraanil teie valik graafiliselt ei kajastu.Panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 333. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 68 Riigikogu liiget, vastu 14, erapooletuid 1. Eelnõu 333 on otsusena vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 310 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kaitseminister Hanno Pevkuri.

Lubage mul enne, kui me läheme konkreetse eelnõu juurde, sissejuhatuseks meelde tuletada, miks Eesti riik on rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ja mis on need põhimõtted, mille alusel me valime, kus me osaleme. Eesti Kaitsevägi tagab Eesti rahu mitte ainult kodus, vaid ka rahvusvahelistel missioonidel, lähtudes põhimõttest "360 kraadi", mis on NATO‑s üldlevinud põhimõte: me vaatame igasse ilmakaarde selleks, et rahu maailmas oleks tagatud. Loomulikult, stabiilsuse saavutamine tähendab seda, et me peame olema ka Eestist väljas. Ja lisaks üldisele üllamale eesmärgile maailmas rahu tagada on meie eesmärk missioonidel olles tugevdada liitlassuhteid strateegiliste liitlaste Ameerika Ühendriikidega, Ühendkuningriigiga ja Prantsusmaaga. Ja loomulikult on meil võimalus missioonidel osalemisega Kaitseväe terviklikku arengut toetada ja anda

äärmiselt oluline ja aitab suurendada ka Eesti julgeolekut. Kui nüüd tulla konkreetselt nende missioonide juurde, siis üldiselt on sõnum see, et me palume järgmisel aastal Riigikogult operatsioonidel osalemiseks mandaati kuni 125 kaitseväelasele. Reaalselt me praegu näeme, et me võiksime järgmisel aastal olla väljas 114 kaitseväelasega, mis on tänavuse aastaga võrreldes 20 kaitseväelase võrra rohkem. Kõik missioonid kokku maksavad Eesti maksumaksjale suurusjärgus 12 miljonit eurot. Aga nüüd siis operatsiooni Inherent Resolve juurde.

Ja kui ma nüüd tulen konkreetselt selle eelnõuga küsitava mandaadi juurde, siis me jääksime mandaadi piires samade mahtude juurde, kus me olime sel aastal, ehk kokku 110 kaitseväelast. Praeguse teadmise kohaselt me plaanime operatsioonile lähetada järgmisel aastal 109 kaitseväelast. Esimene kompanii, kes meil seal

Me teeme ettepaneku, et järgmisel aastal me ei ületaks 110 kaitseväelast. See üksus, kelle me kolmanda rotatsiooniga planeerime sinna saata, koosneks 93 kaitseväelasest

23 riiki panustavad praegu koos Ameerika Ühendriikidega Inherent Resolve'i. On mainitud sedagi, et nende hulgas on ka Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Mind huvitab see, millised meie piirkonna riigid veel sellel missioonil osalevad. Ma pean silmas Läänemere piirkonda. Aitäh,

suurimad tähised või arengud nendes kolmes küsimuses: rahu tagamine, liitlassuhete areng ja Kaitseväe areng. Miks ma seda küsin? Sellepärast et me kõik teame, et rahuga asjad hästi ei ole.

Kuidas lood on siis nendes kolmes valdkonnas? Aitäh! Väga lühidalt. Käisin mõni kuu tagasi Iraagis, kohtusin Iraagi riigi juhtkonnaga, nii presidendi kui peaministri kui kaitseministriga. Samamoodi käisin Kurdistanis. Nende kõigi ühine sõnum oli väga selge: liitlaste panus on aidanud Iraaki hoida turvalisena ja nad näevad seda arengut väga

Ja loomulikult ma arvan, Alar, sa tead ise väga hästi, et eelkõige Scoutspataljon vajab missioone ka selleks, et oma sõdurite motivatsiooni suurendada ja

Ma loen seda otsuse eelnõu seletuskirja ja siin on alguses kohe öeldud, et eesmärk on koondada ISIS-e-vastased sõjalised tegevused Iraagis ja Süürias. Kui ma vaatan seletuskirja lõpus olevat selgitust selle kohta, milline on õiguslik alus, siis seal on räägitud üksnes Iraagist. Kas te saaksite meile palun selgitada ka seda, milline on nende sõjaliste operatsioonide läbiviimise õiguslik alus Süüria territooriumil? Rahvusvahelise õiguse kohaselt on tegemist ikkagi iseseisva riigiga ning meie oma Kaitseväe operatsioone ei saa ju teostada teise iseseisva riigi territooriumil, kui selleks puudub nõusolek. Samuti ei saa me osaleda operatsioonides, kus selliseid asju toime pannakse. Millegipärast seletuskirjas pole õigusliku aluse kohta Süürias tegutsemiseks kirjutatud mitte midagi. Suur Aitäh! Seda sellepärast, et Eesti ei kavatsegi Süürias osaleda. Kui seda operatsiooni Inherent Resolve omal ajal alustati, siis seal olid kirjas nii Iraak kui Süüria, aga Eesti panus jääb ainult Iraagi territooriumile. Eesti panus ja Eesti baas on Kurdistani territooriumil Erbilis. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Kas teil ei ole sellist tunnet, et me sõidame nagu kunagi 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi maha pandud rööbaste peal? Olukord on täiesti kardinaalselt muutunud, aga meie sõidame ikka nende rööbaste peal edasi ja ega me täpselt ei tea, mis vahe- või lõppjaama me ikkagi nende missioonidega jõuame. Need on ju ilusad jutud koostööst liitlastega. Koostöö liitlastega minu arvates toimub meil ka siin väga suurepäraselt Eesti Vabariigi territooriumil ja kavandatakse seda laiendada isegi Nursipallu. Ma ei tea, kas see on veel Eesti Vabariigi territoorium või ei ole. Kas te ei arva, et me peaksime tegelikult tegema praegu põhimõtteliselt teistsuguseid otsuseid ja mitte sõitma nende vanade maha pandud rööbaste peal? Ehk peaksime mõtlema, kas liitlassuhete arendamine ei võiks toimuda mingis uues formaadis ja uute eesmärkidega? Aitäh! Ei arva, me oleme kõiki neid missioone väga hoolikalt kaalunud.

Ma küsiksin selliselt, et eelarve on tehtud 10 miljonit pluss käibemaks, mis järgmisel aastal tõuseb. Kui see kaitseväelaste arv läheb 220-ni, kas siis kogu eelarve suureneb ka 20 miljonini pluss käibemaks? Aitäh, Aitäh! Me ei planeeri seda suurendada. Me plaanime jääda 110 mandaadi sisse, mida me parlamendilt palume. Henn Põlluaas, palun! Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Teie sõnul ja ka seletuskirjast loeb välja, et meil on Iraagis vähendatud jalaväekompanii suurune baasikaitse-, isikukaitse- ja kiirreageerimisüksus ning lisaks rahvuslik toetuselement ning staabiohvitserid. Tegemist on terrorismivastase võitlusega, mis annab meie Kaitseväele olulise operatsioonialase väljundi, mis aitab kaasa Kaitseväe terviklikule arengule. Nii, sõjaline missioon. Aga samas me loeme, et nendele meie võitlejatele on omistatud Iraagis viibimise ajaks haldustöötaja staatus. Kas te olete nii lahke ja selgitate meile, kuidas see saab olla? Tegemist on sõjalise missiooniga, aga õiguslikult on nad tegelikult hoopistükkis haldustöötajad. Kas ei ole siin

austatud kaitseminister! Ma loen eelnõust välja seda, et operatsioon toimub Ameerika Ühendriikide juhtimisel. Ma toon praegu ühe näite ühest missioonist, mille kohta ma ei nimeta. Juhtus selline intsident. Eesti sõdurid sõitsid teatud marsruuti pidi, mille kohta öeldi, et see on ohutu. Vaatamata sellele sattusid nad ikkagi märatseva rahvamassi sisse ja palusid abi, kuid öeldi, et saage ise hakkama.

sõnu operatsiooni juhtidele eriti tagasi ei hoidnud. Kuidas tagada, et selliseid olukordi rohkem enam ei juhtuks, nagu ma praegu kirjeldasin? Meie Kaitseväe poisid on ikkagi meie riigi pojad. Aitäh, Aitäh! Kõik üksikud tegevused missioonil ja operatsioonid loomulikult planeeritakse väga täpselt läbi. Ja nagu ma ütlesin, Eesti kontingendi peamine ülesanne on staabikaitse, isikukaitse. Kui teostatakse isikukaitset, siis selleks on vastavad plaanid olemas. Samamoodi oleme teinud omalt poolt kõik selleks, et meestel oleks võimalikult hea varustus kaasas. Näiteks sõidukid, mida seal kasutatakse, on korralikult soomustatud. Nii et me oleme püüdnud loomulikult viia ohud miinimumini. Aga iga sõjaline missioon tähendab ka seda, et seal võivad esineda riskid. Igaüks, kes sinna läheb, teab sellest. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Me liigume sinna Kurdistani piirkonda, aga kas teil on välispoliitiline vaade ka? Kurdid tahavad

Iraagis ja ka Kurdistanis, kohtusin ma Kurdistani presidendi, kaitseministri ja peaministriga. Üldiselt saime väga hea pildi, milline seis on ja millised on Kurdistani

võib ju mõnes mõttes öelda, on meie parimad mehed, eks ole, väljas.Crème de la crème, kui soovite. Minu küsimus on selle kohta, et praegu on geopoliitiline olukord ka siin meie enda kodus ikkagi ärev, kui pehmelt öelda. Ja küsimus ongi see, et kui nüüd

etteteatamisaja peale mehed koju tulevad, kui selleks peaks vajadus tekkima. Ja teine küsimus võib-olla nagu praktilisema logistika poole pealt: kui parasjagu selles piirkonnas, kus mehed missioonil on, on asi kuum, kas siis on liitlastega mingid kokkulepped, kuidas see logistika praktiliselt korraldatakse, et mehed vajadusel kodumaale tagasi jõuaksid? Aitäh! Aitäh! Eesti riigil on suveräänne õigus loomulikult oma mehed suvalisel ajahetkel koju tuua. Ja teiseks, logistika on korraldatud rahvusvaheliste liitlastega koos. Selleks on Eesti tellinud endale vajalikul hulgal lennutunde. Aitäh!

arengust selle laiapindses mõttes? Mida meile missioonid on andnud või andmas? Millised võimed või arendused on meil sündinud tänu sellele või millistest me oleme pidanud loobuma ja mis on plaanis tulevikus? Aitäh, Alar! Ma ei neela seda konksu alla, kuigi sa väga tahaksid, et ma selle neelaks ja siin tunde räägiksin sellest. Aga kui on soovi, siis parlamendil on võimalus korraldada

Aitäh! Kahjuks tõesti on varasematel missioonidel aegu tagasi tulnud ette juhtumeid, kus meie võitlejad on kaotanud elu. Kui te soovite väga täpset numbrit, siis ma selle saan teile saata pärast kirjalikult. Need andmed on loomulikult kõik olemas ja dokumenteeritud. Arvo Aller, palun!

missioonidel. Ma mäletan, kui meil on olnud [missioonil] langenud inimesed – au ja kiitus nende mälestusele –, kuidas sellest on tehtud niisugune, noh, kuidas ma ütlen, isegi propagandistlikshow.Ja nüüd selgub, et tegelikult me ei mäleta neid, me ei teagi, kui mitu meest meil on langenud. Me isegi seda ei tea, kui palju meil on neid, kes on kaotanud töövõime või igal juhul ei kvalifitseeru enam sõduriks. Kas see ei näita mitte teie poolt tegelikult hoolimatust meie võitlejate suhtes ja lihtsalt pimedat sõnakuulmist,

olemas. Loomulikult me mäletame kõiki oma kangelasi ja me peame täpset arvestust nende üle, kes on missioonidel kahjuks hukka saanud, ja ka nende kaitseväelaste üle, kes on siin Eestis viga saanud. Need

Tänan selle vastuses eest! Mõistan, et teatud määral on siin ka selline, noh, ütleme, infosulg ees. Aga ma tuleks ikkagi selle põhiteema juurde. Need, kes seda operatsiooni juhtisid, põhimõtteliselt ei täitnud ju oma kohustust tagada meie võitlejate, sõdurite ohutus ja tehti kuidagi ära: ah, las olla. Mul

eriti, mis puudutab konkreetseid väljasõite, osalevad need riigid, kes seda konkreetset operatsiooni läbi viivad. Kui Eesti vastutada on isikukaitseoperatsioonid, siis kõik need planeeritakse eestlaste poolt. Rain Epler, palun!

Ma võin rääkida kõvemini. Oleks tänuväärne. Ja nüüd, mu sisuline küsimus seisneb selles, et ma jätkan oma eelmist küsimust. Ma küsisin, milline on selle operatsiooni elluviimise õiguslik alus Süüria territooriumil. Teie ütlesite, et Eesti väeüksus tegutseb üksnes Iraagi territooriumil ja selle tõttu jätsite mu küsimusele sisuliselt vastamata. Aga ma küsin nüüd ikkagi uuesti. Kui me vaatame kogu seda operatsiooni tervikuna, siis selle kohta on kirjutatud eelnõus täiesti selgelt, et jutt käib operatsioonist nii Iraagis kui Süürias, Eesti osaleb selles operatsioonis kui tervikus. Palun selgitage, milline on selle operatsiooni elluviimise õiguslik alus Süüria territooriumil kas Eesti üksuse või kellegi teise poolt, kes osaleb sellessamas operatsioonis. Oleks

Te ütlesite, et see on piisav ja see annab neile piisavad garantiid. No ma ei oska öelda, haldustöötaja ja kombatant –kas nende õiguslikud garantiid saavad olla samasugused. Kuidas on võimalik, et meie mehed, kes osalevad sõjalises operatsioonis, ei ole mitte kombatandid, on haldustöötajad? Minu meelest me paneme meie meeste elud ja saatuse väga suure löögi ja riski alla sellisel juhul, kui me saadame nad lihtsalt sisuliselt koristajatena sõtta, mitte sõduritena. Aitäh! Aitäh! Siin on teie arusaamine ekslik. Nad on loomulikult kombatandid seal, kus nad on. Aitäh, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta, Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Kõigepealt on selline protseduuriline märkus, et Varro Vooglaid kasutas kolmandiku või veerandi oma küsimuse ajast protseduurikateemale ja siis te tagantjärele hindasite, et näe, oligi protseduuriline. Aga protseduurilist te talle ei andnud. See võib-olla ei ole hea praktika. Aga mul oli enne seda üks küsimus, et kui Alar Laneman esitas ministrile küsimuse, siis minister vastas väga huvitavalt: ma ei neela konksu alla ja võime arutada pärast. Aga hästi palju on olnud diskussiooni selle üle, et ei toimu diskussiooni, ei toimu arutelusid. Lanemanil oli sisuline küsimus. Ja ma olen kindel, et siin 101 Riigikogu liikme hulgas on palju neid, kes on väga erinevate valdkondade spetsialistid, aga täna peab hääletama Kaitseväe missiooni üle. Laneman küsis küsimuse, mis andis ministrile võimaluse selgitada asja sisu. Minister ütles, et ei neela konksu alla. Kuidas teie seisukoht on: kas me peaksime siin saalis diskussiooni pidama või eesmärk siin saalis on, et saaks ruttu ära vuristada ja ära koputada? Mis see lähtealus on, kas on vaja diskussiooni siin saalis või ei ole? Aitäh,

Väga vabandan komisjoni ettekandja ees, et ma niimoodi kiirustasin.

Riigikaitsekomisjon käsitles eelnõu enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Dunetoniga selle aasta 16. oktoobri istungil ja me saime kõigile küsimustele ammendava vastuse. Aga see ei ole veel kõik. 17. 17. oktoobril oli Kaitseväe peastaabis väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühine väljasõiduistung, kus meile anti ammendav ülevaade välisoperatsioonidest: mis seal toimub ja millised on sealsed ohuhinnangud. Ja viimase värske pildi olukorrast saime eile hommikul.

Rajabiga, kes tänas Eestit Iraagi toetamise eest ja avaldas ettevaatlikult ja väga diplomaatiliselt lootust, et me ikkagi jätkame panustamist Iraagi julgeolekusse.Iraagiga on mul ka väga isiklik seos. Ma olen käinud seal korduvalt ja aastal 2007 jäin sinna pooleks aastaks, kui ma teenisin Ameerika Ühendriikide juhitud korpuse koosseisus meediaoperatsioonide ohvitserina.Aga Eestil on veel lähedasem side Iraagiga. Kui Kui nüüd tagasi keerata, siis Eesti sõdurid on osalenud Iraagis alates 2003. aastast. Tõesti, me oleme seal kandnud ka kaotusi ja mul on nende sõdurite ja allohvitseride nimed isegi peas, kes on langenud. Esimene kaitseväelane, kes lahingus langes, oli nooremseersant Andres Nuiamäe ja samal aastal, see oli 2004, langes vanemveebel Arre Illenzeer, kelle tütre toetuseks tekkis ka heategevusliikumine Carolin Illenzeeri Fond. Mida me oleme Iraagis õppinud? Eesti sõdurile oli see tõehetk. Me õppisime olema sõdurid pärast teist maailmasõda, me õppisime olema lahingus, me õppisime sõdima, me õppisime talumist olla tule all.

Nii. Mida riigikaitsekomisjon arutas? Me arutasime läbi selle, miks on välisoperatsioonidel osalemine oluline,

jõuan kohe ka konsensusliku otsuse juurde, nagu te tähelepanu juhtisite. Me tõesti otsustasime juba 16. oktoobri istungil sel aastal konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepanek lülitada arutuse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks selle aasta 7. novembri istungi päevakorda

konsensuslikult määrata siinkõneleja riigikaitsekomisjoni esindajaks, sest, nagu ma ütlesin, mul on väga isiklik suhe Iraagiga. Ja lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks selle aasta 20. november kell 10.05. Tänan! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Ütlen veel kord, et ma hindan väga kõrgelt teie teadmisi ja kogemusi riigikaitse valdkonnas. Aga nüüd küsimused. Palun, Siim Pohlak! Aitäh, lugupeetud juhataja!

oli Iraagi operatsiooni ajal kõige vägivaldsem aasta, kus koalitsiooniüksustes oli kõige rohkem langenuid üleüldse. Aga seda ma sain alles tagantjärgi teada. Ma olin seal aasta teises pooles,

Nüüd, Eesti üksus paiknes Tajis, jalaväerühm Stone, koodnimega või kutsungiga Stone – Kivi.

Erbili lähedal, kus olukord on hoopis teine. Ma olen ise ühe korra Erbilis käinud, see oli nagu teine maailm. Seal oli väga rahulik. Täna, jah, nende laagrites on ka

Ameerika juhitud väed on seal suurusjärgus 2500 sõdurit kohal, siis see annab kindluse, et olukord lappama ei lähe. On üsna tõenäoline, et see ei välju kontrolli

Kaitseväes? Austatud ettekandja! Kuna te olete ka ise viibinud välismissioonidel, nagu te mainisite, siis mis on kõige olulisem kogemus või teadmine, mille te kaasa tõite ja mida saab rakendada Eesti Kaitseväes? Aitäh, ameeriklaste ja teiste liitlastega, kuidas me koos toimime. Ja kolmas asi oli uute tehniliste vahendite kasutamine. Näiteks Iraagis me kasutasime Eestis väljatöötatud elektroonilisi sõjavahendeid.

Põhimõtteliselt me ei ole seda komisjonis arutanud. Aga mida Eesti sõdurid välismaal teevad? Nad kaitsevad Eesti vabadust ja Eesti julgeoleku huve. Nii lihtne see ongi. Ja see otsustus nad välja saata on Riigikogu kohustus ja vastutus. Vastutus ja kohustus! See on suur asi. Sõdurid ei otsusta seda, valitsus ei otsusta, meie otsustame. Ja ma palun kõiki seda eelnõu toetada – seda on vaja, et Eesti julgeolekut tagada.

Ei olnud juttu. Aga see on jalaväekompanii pluss toetuselement ja see koosneb 76

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on teile sama küsimus, mille ma esitasin ministrile. Ma loodan, et teie kui pikaajalise Kaitseväe taustaga inimene saate meile siin saalis kohe vastata. Juttu oli sellest, et 23 riiki panustavad Inherent Resolve'i. Ja mu küsimus oli meie piirkonna, Läänemere ruumi kohta: kes on meie partnerid siit? Soome, Läti, Leedu, Taani, Norra? Aitäh,

ma usun, et see on ikkagi täiesti protseduuriline. Me pidevalt, kogu aeg meediast loeme, kuidas koalitsiooni esindajad ja ka Riigikogu juhatuse esindajad räägivad sisulise diskussiooni vajalikkusest. Aga siis, kui on tegelikult sisulise diskussiooni tekkimise võimalus, tõmmatakse lihtsalt kriips peale: ei ole aega, ei ole võimalust küsimust esitada, ei ole võimalust teist, kolmandat, neljandat teha. Praegu oli intellektuaalselt ülimalt oluline ja rahvusvahelise olukorra seisukohast eriti oluline küsimus, missugune oli Eesti roll, konkreetselt Johan Laidoneri roll Iraagi piiride määramisel, sest sellest tulenevalt on praegu päevakorral kurdide juriidiline, poliitiline, diplomaatiline, aga ka militaarne tegevus omariikluse saavutamiseks. Ja missugune on meie juriidiline, diplomaatiline ja poliitiline roll praegu nendel missioonidel? Kas me takistame kurdi riigi tekkimist? Kui takistame, siis miks takistame, ja muu kõik sellest laialivalguv. Ja seda diskussiooni me siin tegelikult pidada ei saa, sellepärast et justnagu pole ette nähtud. Ja siis öeldakse, et sisulist diskussiooni ei saa pidada, kuna EKRE teeb obstruktsiooni. Meie oleme ainsad, kes siin sisulist diskussiooni peavad. Palun seda alati silmas pidada, kui te püüate jällegi mingeid ajalisi raame meile peale suruda. Aitäh, hea kolleeg! Läbirääkimised alles algavad. Tõepoolest, otsuse eelnõu puhul esimesel lugemisel saavad esineda üksnes fraktsioonide esindajad. Nii on kollases raamatus kirjas ja see on osa diskussioonist, osa läbirääkimistest. Hea kolleeg, ma ei ole kordagi öelnud, et meil pole aega, ma ei ole kordagi öelnud, et ei saa küsimusi esitada – täpselt nii, nagu kollane raamat ette näeb. Ja kollane raamat ütleb ka seda, et tõepoolest, nii küsija kui vastaja peaks jääma eelnõu eseme juurde. Ka see on tegelikult kollases raamatus kirjas. Aga ma möönan seda, et seda ei pea liiga kitsalt tõlgendama. Igal juhul diskussioon on oluline ja ja selle eelnõu puhul on diskussiooni rohkem kui küll olnud. Aga, head kolleegid, nüüd saame asuda läbirääkimiste juurde. Ja nagu ma ütlesin, sõna saavad võtta fraktsioonide esindajad. Esmalt palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel kolleeg Mart Helme. Palun!

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Eesti Vabariigi relvajõudude osalemine rahvusvahelistel missioonidel on kindlasti väga oluline. See on kestnud juba paarkümmend aastat. 1995. aastal minu andmetel läksid Eesti kaitseväelased esimest korda missioonile. Ja nüüd arutame me praegu seda, et need missioonid jätkuksid ja meie kaitseväelased osaleksid tervel hulgal erinevatel missioonidel erinevates paikades.Aga vaatamata sellele, et meie liitlassuhete arendamise, mitmekesistamise ja kogemuste vahetamise kontekstis on missioonid kahtlemata meile kasuks tulnud, on minul isiklikult tekkinud terve rida küsimusi. Ja ma arvan, et mitte ainult minul isiklikult, ma arvan, et Eesti avalikkusel on tekkinud terve rida küsimusi selle kohta, kas me ei käsitle kogu seda missioonide teemat kuidagi ajusurnult. Nagu ma ka ministri käest küsides ütlesin: me sõidame nagu mitukümmend aastat tagasi maha pandud rööpaid mööda ja me enam üldse ei tunne huvi, mis vahejaamad selle raudtee ääres on, mis see lõppjaam meil saab olema, kuidas seal rongi peal sõitjad ennast tunnevad, kellega nad koos seal sõidavad. See kõik on täiesti kõrvale jäänud. Rööpad on maha pandud, jaamaülem annab korralduse ja me muudkui sõidame.Ma siinkohal ikkagi tahan juhtida teie tähelepanu, lugupeetud kolleegid, sellele, et maailm on radikaalselt muutunud selle aja jooksul, kui meie kaitseväelased on missioonidel käinud. Radikaalselt muutunud! Ei ole enam see olukord, mis oli 1995. aastal, kui meie idanaaber oli sõna otseses mõttes käpuli. Ei ole enam see olukord! Meie idanaaber tegeleb aktiivselt oma reviiri kehtestamise, laiendamise ja teiste jõudude sellest välja surumisega. tegeleb aktiivselt teiste, nii lokaalsete ja regionaalsete jõududega kui ka globaalsete suurjõududega läbirääkimiste ja tehingute sõlmimisega oma huvide edendamiseks. Ja selles kontekstis minu arvates peaksime me oma missioonipoliitikat uuel ja loomingulisel moel käsitlema hakkama.Ma võtsin kaasa ka tänase päevakorra. See otseselt ei puuduta praegu arutlusel olevat otsuse eelnõu, aga puudutab järgmist eelnõu 311, mis käsitleb Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmist konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias. Kuulge, sõbrad, mis asi see on? Mis asi see on?! Seal käib praegu aktiivne sõda. Iga päev tapetakse sadu inimesi. Mis julgeolekut me seal tekitame? Mis rahuvalvet me seal teeme? Mis missiooni me seal täidame? Lihtsalt retoorilised küsimused, et oleks aru saada, et kunagi maha pandud rööpad ei suundu sinna, kuhu algselt oli mõeldud. Konkreetne näide sellest, kuidas me peaksime loominguliselt lähtuma.Loomulikult meie oma julgeolek. Me oleme väga selgelt piirkond, mida käsitatakse võimaliku järgmise konfliktikoldena. Seda räägivad meile siin meie oma juhtivad poliitikud peaministriga eesotsas. Eesti võib olla järgmine. Ukraina järel võib Eesti olla järgmine. Miks me siis ei käsitle neid missioone ka selles kontekstis, et need ei oleks mitte abstraktsed julgeoleku tootmised kusagil, kus, nagu ma tõin konkreetse näite, nad ammu juba julgeolekut ei tooda, vaid kus need missioonid tuleksid konkreetselt kasuks meie, Eesti

Sama olukord on ju väiksemal määral olnud Lätis. Meie piirivalvurid on käinud nii Leedus kui Lätis abiks oma kolleegidel. See on konkreetne näide sellest, kuidas on julgeolekuolukord muutunud. Ma toon veel ühe näite.

Ühelt poolt hukkusid inimesed, kes seda Valget Maja kaitsesid, teiselt poolt hukkusid inimesed, kes seda ründasid. See oli Venemaa sel hetkel. Praegu sellist olukorda ei ole. Meil võib ju siin puhuda hambasse sellest, et Putin on juba surnud ja kusagil on tema teisikud. Aga kas see peegeldub kuidagi Venemaa välispoliitikas, Venemaa agressiivses poliitikas teiste riikide suhtes? No ei peegeldu ju. peegeldu ju. Niisuguste muinasjuttude rääkimisega me oma julgeolekut ei taga ega suurenda.Seega minu ettekande mõte ei ole mitte missioonide mahalaitmine, vaid uue hingamise, uue mõtlemise ja uue lähenemise esilekutsumine kõikide missioonide käsitluses. Ja seetõttu, et anda rohkem jõudu sellele üleskutsele loominguliselt läheneda nii meie julgeolekule kui ka nende piirkondade julgeolekule, kuhu me oma sõdureid saadame, annan ma üle ettepaneku eelnõu 310 esimesel lugemisel tagasi lükata. Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 310 esimene lugemine lõpetada, aga nagu te äsja kuulsite, on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teinud ettepaneku eelnõu 310 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda hääletama. Asume hääletamist ette valmistama. Aga enne, Helle‑Moonika Helme, palun!

311 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 2, vastu 75, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Sellega on eelnõu 310 esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on selle aasta 20. november kell 10.05. kell 10.05. Kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel

Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Kuna see üldine sissejuhatus eelmise punkti juures oli juba tehtud, siis siin piirdun ainult sellega, et UNTSO missioonil on meil ettepanek senise kolme kaitseväelase asemel panustada järgmisel aastal ühe sõjalise vaatlejaga. Ja rohkem ma teie aega praegu ei Pohlak, palun! Austatud kaitseminister! Ma tänan selle põhjaliku ja hea ülevaate eest, kuid siiski on tekkinud mõned küsimused teile. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Oleks küll oodanud natukene pikemat lahtiseletamist, milles siis see vähendamine seisneb, aga äkki te saate mu küsimusele vastates nüüd selle ära rääkida. Aitäh,

Kas te defineeriksite, mida see konfliktijärgne tähendab? Me ju näeme, et seal käib praegu täiemõõduline sõjategevus. Iisrael on sisuliselt tunginud Gaza sektorisse, selle pooleks lõiganud, mereni välja jõudnud. Sekkunud on Hizbollah Liibanoni territooriumil. Süürias on tehtud rünnakuid meie liitlaste objektide vastu. Milles see konfliktijärgne täpselt seisab? Kas see konfliktijärgne tähendab seda, kui lõpeb aktiivne sõjategevus, milles osalevad Iisrael ja Hamas? Kas oskate natuke täpsemalt defineerida? Loomulikult. Kui vaadata nüüd ÜRO mandaati, siis tegemist on tegelikult ühe vanima või õigemini kõige vanema ÜRO missiooniga, mis sai oma mandaadi ÜRO Julgeolekunõukogus juba 29. mail 1948.

Kõnealuses piirkonnas on julgeolekuolukord järsult halvenenud ja me võime julgelt oletada, et see ei ole veel kõik. Küsiksin teie käest: kas olete kaalunud või osalenud arutlustes, näiteks ka Vabariigi Valitsuse tasemel, millised sealsed arengud võivad olla? Ma tuletan meelde, et meil Eestis peeti kinni viis inimest väidetavalt halbade, vägivallale õhutavate üleskutsete eest. Mida meil on oodata? Milleks meil tuleb valmis olla ja millised on stsenaariumid, millest võib-olla ka Riigikogu peaks teadma? Aitäh! Aitäh! No seda muidugi see eelnõu ei puuduta. Iisraeli ja Hamasi konflikt on teise loomuga. Lühidalt ütlen vaid nii palju, et ma suhtlesin Iisraeli kaitseministriga eelmisel nädalal ja küsisin ka nende soovide nende soovide kohta, kas nad vajavad näiteks Eesti täiendavat panustamist ühel või teisel moel, abistamist ükskõik millisel moel. Vastus oli, et nad ei soovi rohkem midagi kui see meditsiiniline abi, mille andmise eelmisel neljapäeval Vabariigi Valitsus otsustas. Aitäh!

julgeoleku- ja rahutagamismissioonidel jälgitakse 360 kraadi põhimõtet. Me vaatamegi erinevatesse konfliktipiirkondadesse ja sellest tulenevalt on meie valik ka näiteks UNTSO-s vaatlejana kohal olla. UNTSO-s on praegu kokku 153 sõjalist vaatlejat 27 riigist.

ära muuta. Me teame väga hästi, et seal käib täiemahuline sõda, mille Hamas algatas terrorirünnakutega ja mis ei piirdu mitte ainult Gazaga, kus suuremad lahingud käivad. Tegelikult

olid relvastamata, sest tegemist võib-olla oli tõesti konfliktijärgse situatsiooniga, siis täna peaks selle ümber muutma. Miks on nad täna ka relvastamata? See on tegelikult otsene oht nende kõikide eludele. Aitäh!

Meie kohalolek ja lipp jääb püsti UNTSO missioonil. Peamine põhjus on see, et me soovime Erbilis olla suurema kontingendiga, nagu ma eelmise eelnõu

rohkem Erbilisse. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Härra minister! Ma ikkagi olen veidike segaduses nende isikkoosseisu numbrite puhul. Te enne ütlesite, et need kõik missioonid, mis siin täna meil päevakorras on, on 125 inimest kokku

ning nende ülesanne on jälgida rahu‑ ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist, vältides seeläbi konfliktide eskaleerumist. Me teame, et konfliktid on eskaleerunud, rahu‑ ja relvastuskokkulepetest kinni ei peeta. Mida nad siis seal jälgivad? Aitäh,

nad on sõjalised vaatlejad, mis tähendab seda, et jah, nad põhimõtteliselt liiguvad ilma relvadeta, aga nendele on tagatud turvalisus vastavate meeskondade poolt. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud minister! Küsin juurde, et kas Eesti lisaks kaitseväelaste lähetamisele panustab kuidagi sinna missiooni ka logistiliselt või tehniliselt mingite vahenditega, näiteks kas või sõidukitega seal liikumiseks. Või on kõik need tagatud vastuvõtvate riikide poolt? Aitäh, Aitäh! Vastus: ei, kohalikud tagavad. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Hamas ründas Iisraeli 7. oktoobril väga jõhkralt ja julmalt. Pantvangide nimekirjas oli 26. oktoobri seisuga 105 inimest. Vangi on võetud tervete perekondade kaupa, ka lastega peresid, kus on beebid. Ja need inimesed on praeguseks teadmata kadunud. Me teame, milliseid võikaid julmusi viisid läbi Hamasi terroristid, tungides 7. oktoobril Iisraeli territooriumile, sinnasamma, kuhu piirkonda tahetakse praegu saata seda missiooni. üldsus on praeguseks, kes rohkem, kes vähem, astunud samme nende inimeste asukoha ja olukorra väljaselgitamiseks. Mida on Eesti riik teinud selleks, et anda Iisraelile abi ja oma liitlaste kaudu asjaolusid välja selgitada? Kas selle missiooni kontekstis oleks võimalik ka selles osas midagi ära teha? Aitäh! Me kasutame iga oma kaitseväelast selleks, et piirkonnast paremat ülevaadet saada. Nagu ma ütlesin, ma eelmisel nädalal suhtlesin Iisraeli kaitseministriga, sain ülevaate Iisraeli tegevustest ja samamoodi küsisin, kas Iisrael vajab täiendavalt midagi. Me ju eelmisel neljapäeval otsustasime meditsiiniabi saatmise. Vastus oli ei, nad ei vaja täiendavat abi. Mart

Minu küsimus puudutab tegelikult palju suuremat pilti kui see üks kaitseväelane, kes läheb sinna vaatlejaks. See puudutab Türgit, kes on meie NATO-liitlane ja kes on praegu võtnud selgelt Iisraeli-vastase positsiooni. Ma saan aru, et Eestil on ikkagi põhimõtteliselt pro-Iisraeli positsioon koos Ameerika Ühendriikidega.

või on see selline rutiin, ma ei oska öelda, kuskil staabis istumine ja memode kirjutamine? Ja teine küsimus on: miks Eesti Vabariigi valitsus eraldas 24 000 eurot sisuliselt Hamasi abistamiseks? Me teame, et Gaza sektorile ükskõik mis humanitaarsetel kaalutlustel antud raha läheb tegelikult Hamasile. Väga

Kuulge, ei ole vaja pead raputada! Ma olin selle otsuse tegemise juures, ma tean väga täpselt, mis me tegime. Ja teiseks, humanitaarabi poole pealt – see oli Palestiina tsiviilkatastroofi mõjude vähendamiseks.

on? Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Seletuskirjas on panustamisega seotud kulude kohta mainitud, et tegevuskulude maht on 45 685 eurot.

Milline on praegu nendele missioonidele saadetavate kaitseväelaste staatus? Kas nemad võivad loota selle peale, et Eesti Vabariik nendega tulevikus sellisel viisil ei käitu, näiteks selle missiooni käigus või mõne järgmise missiooni käigus, mida me siin täna veel arutame? Saadakse raskelt vigastada, aga ollakse suuteline siiski Kaitseväes veel mingeid teenistuskohustusi täitma. Kas inimesed võivad loota sellele loosungile "Iga okas loeb" ja et kedagi ei jäeta maha või ongi uus lähenemine selline, et tegelikult igaüks peab ise vaatama, kuidas hakkama saab? Kindlasti Eesti riik oma kangelasi ei unusta ja loomulikult need hüvitised, mis on seaduses toodud, makstakse kõikidele inimestele välja, kui peaks olema selleks vajadust. Ma väga loodan, et seda

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kaitseminister! Jätkuks oma eelmisele küsimusele ma küsin siiski teie hinnangut. Te olete rääkinud siin kangelastest ja sellest, et Eesti Vabariik ei unusta oma kangelasi, kes on välismissioonidel vigastada saanud, ja nii edasi. Kas see kaitseväelane, kes sai Afganistanis raskelt vigastada, olles missioonil, ja kelle Kaitsevägi heitis kõrvale või ütleme siis nii, vabastas teenistusest lihtsalt sellepärast, et ta ei olnud nõus laskma endale koroonavaktsiini süstida, kas teie käsitluse kohaselt on tema näol ka tegemist kangelasega? Ja kas teie arvates Eesti Vabariik on niimoodi käitudes kohelnud teda kui kangelast? Aitäh! Teadmata täpseid asjaolusid teie mainitud juhtumis, julgen ma siiski väita, et kui see inimene on tõesti

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea kaitseminister! Selle eelnõu alusel pikendatakse 2024. aasta lõpuni kuni kolme Eesti kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahuvalveoperatsioonil UNTSO. Võrreldes käesoleva aastaga on rahuvalveoperatsioonil osalevate kaitseväelaste arvu vähendatud kuuelt kuni kolmeni. Hetkel on rahuvalveoperatsioonil vaatlejaid 27 riigist, nendest 11 on NATO riigid. ÜRO liikmesriigina aitab Eesti kaasa rahu saavutamisele kriisipiirkondades. Järjepidev osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel on Eesti jaoks väga oluline ning muudab Eesti nähtavamaks.Riigikaitsekomisjon käsitles eelnõu enne esimest lugemist koos kaitseminister Hanno Pevkuri, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Dunetoniga selle aasta 16. oktoobri istungil. Nagu ikka, riigikaitsekomisjon otsustas oma 16. oktoobri istungil konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu 7. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Riigikaitsekomisjoni esindajaks määrati mind, lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha ettepaneku määrata eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 20. november kell 10.05. Tänan! Hea ettekandja, ma tänan teid! Ma korraks palun teid minna oma kohale, ma hetkel küsimusi ei võta, me tuleme nende küsimuste juurde tagasi. Siin vahepeal on tulnud üks väike kiri, ma pean selle ära õiendama. Aitäh teile, Kristo Enn

Alustame nüüd selle pikendamise hääletamise juurde minekuga. Jaa, Helle-Moonika Helme, palun! Mis küsimus teil on? Praegu läks Kristo Enn Vaga ära, me teeme pikenduse ära, siis saate edasi küsida, kui see oli küsimus. Ei olnud? Ahah, palun! Jaa, ma tean väga hästi, et minu nime ette tuli nr 3 ehk et mul ei ole võimalust enam ettekandja käest küsida. Aga seoses sellega, et me läheme hääletuse juurde, ma kasutan seda võimalust ja

palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme ettepaneku juures, mille sisu on järgmine. Nimelt, Eesti Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku pikendada 7. novembri 2023. aasta istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 49, vastu 19 ja 1 erapooletu, leidis ettepanek toetust. Nii, ja nüüd ma palun tagasi Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Oleme küsimuste juures. Järgmine küsija, Henn Põlluaas, palun!

Ei kuule, mida küsija küsib, ja ma arvan, et need, kes soovivad kuulata, ei saa seda diskussiooni kuulata. Palun saalis vaikust! Palun aidake kaasa! Aitäh! Palun, Henn Põlluaas! Aitäh! Me loeme siit selle otsuse eelnõust, et tegemist on konfliktijärgse rahuvalveoperatsiooniga, mille ülesanne on jälgida rahu- ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas. Ma saan aru, et valitsus hõljub meil kuskil kosmoses ja on väga kaugel reaalsest elust. Aga mind paneb veidi imestama see, kuidas riigikaitsekomisjon ei ole adunud, et tegelikult olukord on kardinaalselt muutunud, et seal regioonis käib täiemahuline sõda, sõda, et mingisugusest konfliktijärgsest rahuvalveoperatsioonist me rääkida ei saa. Kuidas on võimalik, et riigikaitsekomisjon eelnõu eelnõu menetluse käigus laskis sellise asja läbi ja ei teinud mingisuguseid korrektuure selles, ei missiooni pealkirjas ega ka sisus? Aitäh

Ma usun, et sa oled nõus, et siin saalis on üsna suur – ma ütleks, et peaaegu konsensuslik – üksmeel selles osas, mis puudutab Eesti riigikaitset. Tegelikult kõik on arvamusel, et see peab olema heal tasemel, me peame panustama, et seda tugevdada.

need piirangud, miks Eesti 2024. aastal panustab UNTSO-sse senise kolme asemel ühe sõjalise vaatleja? Aitäh,

Konkreetselt me ei arutanud seda kuuelt kolmele toomist. Aga arutasime suuremas pildis, kuidas kõik need

Eesti sõduritele öeldi, et on turvaline teekond, ja sattusid hoopis märatseva rahvahulga sekka. Kui nad palusid abi, siis seda abi ei antud, öeldi, et peab ise hakkama saama. Muidugi nad said hakkama, aga see oli nii-öelda noatera peal asi. Auto, millega nad rahvamassist lõpuks läbi sõitsid, oli verd ja riideräbalaid täis. Automaadid oli tõrjeks valmis, laskmiseks siiski ei läinud. Ja nii edasi.

Ma küsin sellist asja. Kas teie riigikaitsekomisjonis olete analüüsinud selliseid intsidente, mis võivad kaasa tuua selliseid probleeme, nagu ma praegu kirjeldasin? Ja kui ei ole, siis miks? Aitäh! Ma väga jagan seda muret, mis puudutab Eesti kaitseväelaste turvalisust missioonidel.

kui ka igas mõistes. Kui olukord peaks väga tõsiselt eskaleeruma, me oleme valmis kiirelt Eesti kaitseväelased koju tooma, et nende turvalisus tagada.

Eestis on teiste riikide sõdurid, kes kaitsevad meie julgeolekut. Ja see on solidaarsusprintsiip, et me oleme ka muudel missioonidel oma lipuga, oma inimestega kohal. Meie aitame neid ja siis aidatakse ka meid.

Teie vastasite sellele, et kui vaja, siis tuuakse Eesti kaitseväe[lased] evakuatsiooni korras ära. Siin on kaks põhimõttelist erinevust. Üks on selline lokaalne juhtum, mida ma

kaitseväelased, Eesti Kaitseministeeriumi ametnikud, meie riigikaitsekomisjon – me toetame oma NATO-liitlasi ja neidsamu kaitseväelasi, kes seal on. Nad on kõik professionaalid. Ega

kas meie naabrid ka Iraagis osalevad – kui palju, millises koosseisus. Ta ei teadnud seda, kui palju on üldse missioonidel viga saanuid ja surmasaanuid. Minnakse nagu mütsiga lööma. Nii tõsistes asjades, kus meeste elud on mängus, kus on hästi keerulised rahvusvahelised malemängud käimas, lihtsalt minnakse ja öeldakse, et anna raha siia või anna hääl siia ja küll me vaatame, mis kohapeal saab. Minu meelest see ei ole hea mõte. Võiks vähemalt olla hästi informeeritud komisjonides. Ma küsin selle kohta, kuidas teid informeeriti naaberriikide panusest või teiste riikide panusest missioonil. Milline pilt avanes? Aitäh selle küsimuse eest! Konkreetselt meie naaberriikide – ma ei tea, mis riike te selle all täpselt mõtlesite – nimistut me välja ei võtnud. Millised on kõikide NATO riikide panused erinevatesse missioonidesse või millised on Balti riikide või Põhjamaade omad – sellist võrdlust me komisjonis ei teinud. Eesti parlamendi riigikaitsekomisjon keskendus Eesti kaitseväelaste panusele erinevates missioonides. Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Ants Froschi. Palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid!

nüüd asja juurde, miks ma seda teen. Kõigepealt, erinevate missioonidel osalemise kaalumine peab olema ülimalt põhjalik ja sügav.

võitluses. Eesti kaitsevägi ja Wagner olid Malis liitlased. Selle situatsiooni lõpetamine võttis piisavalt palju energiat ja aega. See on kindlasti näide sellest, et

tegutsenud, sõjalist konflikti vältida, seda kontrolli all hoida, vaadelda. Aga terve see piirkond on podisenud läbi terve ajaloo. Ja kui me jõuame nüüd tänasesse päeva, sellesse sügisesse, siis on selge, et rahvusvaheline panus Iisraeli ja araabia konflikti haldamisel on olnud ebapiisav. Täiesti läbikukkunud on ÜRO.

seal barbaarset sõda peab, ei ole ta suutnud astuda. ÜRO on täiesti kasutu organisatsioon. See on minu hinnang praegu. Tänaseks päevaks on ta sama kasutu, nagu oli Rahvasteliit. Ta ei ole suuteline agressorit pidurdama. Ja sellega seoses tekib ka küsimus sellest, kellega me seal siis koos oleme. Ei osanud minister sellele vastata, ei vastanud ka komisjoni esindaja. Mina võtsin selle

Bhutan, Kanada, Tšiili, Hiina, Taani, Eesti, Fidži, Soome, India, Iirimaa, Nepal, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Venemaa, Sambia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Šveits, USA ja Sambia. Ja kui minister ütles, et see on tähtis, et me hoiame oma lippu kõrgel, et meie lipp lehvib seal piirkonnas, et me oleme seal olemas, siis minule jääb küll täiesti selgusetuks, mis põhjustel me sinna 1997. aastal läksime. Minu enda oletus on see, et Välisministeeriumis jõudis keegi järeldusele, et kuna soomlased seal juba on, siis peaksime ka meie minema. Küsin lisaaega.

Nende põhjuste kohta võib muidugi Välisministeeriumist küsida ja Kaitseministeeriumist ka, et mis see argument oli.No vahepeal on meil olnud suur ÜRO-vaimustus seoses sellega, et Eesti oli mittealalise liikmena julgeolekunõukogus ja seda nähti kui võimalust Eesti nähtavaks tegemisel maailmas. Tagantjärgi tuleb ausalt tunnistada, et see üritus oli ainult hetke rõõm. Võib-olla oli see tõesti ränk töö nendele meie

kus on jõutud ikka täiesti uskumatute summadeni esinduse juhi korteri üürimisel. Meil on asjad tihtipeale tasakaalust väljas. Ja see konkreetne missioon, üks mees, mis eesmärki see täidab? See on täiesti selgusetu.

Mitte keegi ei ole süviti läbi mõelnud, mida me tõesti [tahame], mis on meie välispoliitiline eesmärk, milline on meil riigikaitseline eesmärk. Seda analüüsi ei ole pakutud.Seletuskirjas pakutud.Seletuskirjas on antud viide, et kuna Eesti on alustanud suuremahulist panustamist Ameerika Ühendriikide juhitaval sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve, on seatud isikkoosseisu piirangud Eesti osalemisele teistel rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Juba see viitab selgelt sellele, et oluline ja ebaoluline tuleb eristada. Sisuliselt me peame tegema seda, mida klassikud on nimetanud kärbeste ja kotlettide lahus hoidmiseks. Meil ei ole vaja tegelda nende asjadega, mis ei anna meile reaalset tulu. Ja mina ei näe, et missioon UNTSO annaks meile reaalset tulu kas välispoliitiliselt või riigikaitseliselt. See on lihtsalt mugavusest teemaga jätkamine. Jaa,

valeväite ümberlükkamise. EKRE esindaja tõi oma kõne alguses välja, et Eesti kaitseväelased olid Malis Wagneri palgasõduritega ühel poolel. See ei vasta absoluutselt tõele. Eesti osales Malis sihtüksuse Takuba koosseisus, mis oli prantslaste juhitud, ja Eesti tuli Malist ära peale seda, kui Mali hunta hakkas Wagneriga koostööd tegema. See oligi see punane joon, mille peale me sealt ära tulime. Ma ei tea, kas see on EKRE soovunelm Wagneriga koostööd teha, aga see väide ei vasta absoluutselt tõele. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 311 esimene lugemine lõpetada. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 311 esimesel lugemisel tagasi lükata.

Aitäh! Ma ei tea, kas teid päris nimeliselt mainiti, aga teie sõnavõttu küll mainiti ja teil oleks olnud õigus tõesti vastusõnavõtuks läbirääkimiste vooru käigus.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 311 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt 2, vastu 63 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Sellega on nüüd niiviisi, et juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 20. november kell 10.05. Esimene lugemine on lõpetatud ja päevakorrapunkti nr 4 menetlemine samuti. Liigume edasi heas tempos päevakorrapunkti juurde nr 5, milleks on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis"

Tänan, hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! NATO Mission Iraq ehk siis lühidalt NMI käivitati Bagdadis juba oktoobris 2018. Kui vaadata natukene sinna missioonile sisse, siis see on olnud senimaani üsna sõjalise suunitlusega. Ma olen ka ise seal kohapeal käinud ja rääkinud missiooni ülemaga.

korraldamise. Kui vaadata Eesti panust, siis meie ettepanek on NMI missiooni puhul jätkata ühe staabiohvitseriga, kes tegeleb peamiselt väljaõppealase nõustamise, kvaliteedikontrolli ja kaitse planeerimise toetamisega selle missiooni raames.

Ma ütlesin, et missioon käivitati liitlaste poolt ehk NATO poolt 2018. aasta oktoobris. Me ei ole seal olnud väga suure [koosseisuga] kunagi. Praegune üks staabiohvitser on on planeeritud järgmiseks aastaks ja ma arvan, et ka ülejärgmiseks, kui seal oluliselt midagi ei muutu. Tulevikus võib olla vajadus pigem suuremaks koostööks Siseministeeriumiga, kuna missiooni eesmärk on üha enam üle minna sõjaliselt missioonilt

selgelt Iraani-meelne! – ja me oleme seal NATO missiooniga. Mida see NATO missioon teeb seal Iraani-meelse valitsuse koostööpartnerina,

Aitäh! Meil on päris hea ettekujutus, mis seal toimub. Ka mina olen seal kaks korda käinud, isiklikult kogemuse saanud. Kui vaadata praegust poliitilist struktuuri, siis seal president on kurd,

Kui vaadata Iraaki kui riiki, siis meie huvi on see, et Iraak oleks rahumeelne ja stabiilne, ja seetõttu me seal oleme. Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister!

areng ja Kaitseväe areng. Aga kuidas selle hindamine toimub? Milline on see protseduur? Nii palju kui mina tean, sellist eraldi korda ei ole, et näiteks kord aastas on mingi konverents või üritus, kus öeldakse maha, et see läheb hästi, see ei lähe hästi. Kuidas see toimub? Kes seal osalevad ja kas on võimalik tuua ka mingi konkreetne näide, et me missioonidel osalemise kogemuse põhjal oleme midagi oma kavades muutnud? Miks ma küsin seda? See

Aitäh! Konkreetselt selle missiooni puhul on tegemist NATO missiooniga. Sellel NATO missioonil Iraagis on esindatud kõik NATO liikmesriigid, lisaks hetkel veel mitte liikme staatuses Rootsi ja partnerina ka Austraalia.

võrdõiguslikkust? Aitäh! Ma loen siit seletuskirjast, et oleme panustanud sinna missioonile ühe staabiohvitseriga 2023. aastal, kelle ülesanneteks on väljaõppealane nõustamine, kvaliteedi kontrollimine ning kaitse planeerimise toetamine. missioon pakub välja koolitusi improviseeritud lõhkeseadmete kahjutuks tegemisel, sõjalises meditsiinis, pioneeridele, soomustatud sõidukite remondiks ja nii edasi ja nii edasi. Aga loen siit ka, et edendatakse kõigis oma tegevustes kaasavat lähenemist ja soolist võrdõiguslikkust. Millised lähteülesanded sellest aspektist meie kaitseväelastele on kaasa antud?

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Austatud minister! Ma mõtlesin teie käest küsida seda, et teatavasti Ameerika Ühendriikide ja koos Ameerika Ühendriikidega ka Eesti kohalolek Afganistanis ei ole kandnud kaugeltki sellist vilja, nagu avalikkusele väideti, nagu loodeti. Teatavasti on sealt välja tõmbutud ja sisuliselt kõik see loodetud kasu on jäänud saabumata. Millele toetudes te omate lootust, et Iraagi puhul võiks minna asi kuidagi teistmoodi, et panustatakse, panustatakse, panustatakse, aga asi ei lõpe samamoodi, et sisuliselt langeb kõik tagasi

Ja kas on sellest tolku olnud, et liitlased seal on. Ja vastuseks kõikidelt Iraagi juhtkonna esindajatelt – nii president, peaminister kui kaitseminister –, kõikidelt oli üks väga konkreetne sõnum: NMI missioonist on olnud väga suur abi. abi. NMI missioonist on olnud väga suur abi ja nad soovivad kindlasti selle jätkamist. Aga nad toetavad ka seda, et üha enam antakse kontroll üle tsiviilvastutusele. Eelkõige hakatakse üha rohkem välja koolitama ka politseijõudusid, et saaks selle missiooni ühel päeval lõpetada. Kas selle missiooni pikkuseks on veel kaks, viis või kümme aastat, seda ei oska keegi täna ennustada. Aga Iraagi võimud igal juhul on valmis selleks, et kui nad suudavad ühel hetkel [kontrolli] üle võtta, siis ei ole kindlasti liitlastel probleemi sealt ühel päeval välja tulla.

või õigemini Iraak on olnud Iisraeli täiesti lepitamatu vaenlane juba 1948. aastast alates. Iraak teeb koostööd Iraaniga, kes on sisuliselt

Aga täpselt samamoodi nagu seal USA [juhitaval] missioonil, ka sellel NATO missioonil on meie kaitseväelased sõjalisel missioonil haldustöötaja staatusega. Küsisin ka selle USA [juhitava] missiooni puhul, mida see siis tähendab, aga ma ei saanud ühtegi selget vastust. Äkki te räägite palun lahti, mida tähendab kaitseväelase haldustöötaja staatus? Aitäh! Aitäh! Hästi lihtsalt ja maakeeli öeldes see vajadus tuleneb sellest, millise õigusliku staatusega sinna minnakse. Loomulikult tegemist on sõjaväelasega, tegemist on Eesti Kaitseväe staabiohvitseriga ja selleks, et tal oleks võimalik seal normaalselt liikuda, väljastatakse talle diplomaatiline pass. Selle diplomaatilise passi saamise eelduseks on omakorda see, et need suhted on reguleeritud teenistusalasel tasandil. Sellest ei tasu mingisugust numbrit teha. Üks on selle diplomaatilise maailma ja välisdiplomaatilise maailma

Tänan, austatud juhataja, sõna andmise eest! Lugupeetud ettekandja! Ma küsisin teilt enne Kurdistani kohta ja te andsite üsna krüptilise vastuse. Ma küsisin, milliseid poliitilisi eesmärke me seal täidame, milline on Kurdistani olukord ja kuidas me peame sellesse suhtuma. Mul on hea meel, et teil olid nii kõrgel tasemel kohtumised seal, aga ikkagi: kui

mis on meie eesmärk seal poliitilises mõttes ja milline on meie hoiak kurdide eesmärkide suhtes iseseisvuse saavutamisel?

ülesanne rahu tagamiseks ja seda nad seal igapäevaselt aitavad tagada. Nad aitavad kaasa sellele, et Iraak riigina oleks rahus, mitte sõjas. Aitäh!

on minule ilmnenud, et me oleme sellesse NATO Mission Iraq'i lausa ka 36‑liikmelise väekaitserühmaga panustanud, aga tavaliselt on see panus olnud ikkagi üks kaitseväelane. Küsimus on selles, mis põhjusel siis see number kolm sinna on tekkinud. On sel mingi väga konkreetne põhjus või on see lihtsalt üldine oletus, et seda võib vaja minna? Elik näiteks NATO Mission Iraq'is, nagu ma ütlesin, osalevad kõik NATO liikmesriigid ja kui liikmesriikide vahel toimub mingisuguseid ümberjaotusi kohustustes, siis on võimalik sellele reageerida. Aga meie sõnum liitlastele saab olema see, et parlament on andnud meile mandaadiks kuni kolm

missiooni juures, mida me arutasime, ehk Inherent Resolve raames, ja seda tehakse Erbilis. Bagdadis me oleme ühe staabiohvitseriga. Aga nagu ma ütlesin, väike paindlikkus on mõistlik jätta. Kui peaks olema vajadus tõsta arv näiteks kahe staabiohvitserini, sest tuleb kohustusi juurde, siis on võimalik seda teha. Aitäh!

erinevate missioonide pikendamise üle Iraagis, toimuks meil ka selline sisuline poliitiline arutelu selle üle või sellega seonduvalt, mida ikkagi arvata 2003. aasta Iraagi agressiooni õiguspärasusest ja üleüldse nendest asjadest, mis selle konflikti käigus said toime pandud Ameerika Ühendriikide üksuste poolt ja osaluse kaudu ka Eesti Vabariigi armee poolt, Kaitseväe, kaitsejõudude esindajate poolt. Teatavasti seal pandi ikkagi ju toime suur hulk inimsusevastaseid kuritegusid, sõjakuritegusid. Ja kui me räägime siin sellest, kas me peaksime nüüd pikendama oma armee kohalolekut seal, siis seda on kuidagi imelik teha tingimustes, kus nendele eelnevatele asjadele ei ole sisulist õiguslikku hinnangut meie poliitilises diskussioonis antud. Oleks see mõistlik teie hinnangul? Aitäh!

komisjonis või OTRK raames või muul viisil, siis see on iga fraktsiooni ja komisjoni õigus ja pädevus. Nii et kui mõni komisjonidest soovib tulla [selle] teemaga suurde saali või soovib seda komisjonis arutada, siis selleks on Riigikogu kodu- ja töökorras täitsa võimalused olemas. Aitäh!

siis hääletame nende missioonide üle või kuidas minister seda ette kujutab? See on nüüd jälle järjekordne koht, kus ma osundan, et koalitsioon nõuab kogu aeg sisulist arutelu, aga tegelikku sisulist arutelu ei taha ja tõrjub seda väitega, et aga te võite siin parlamendis omavahel mingit pingpongi mängida. Ei, me ei mängi pingpongi parlamendis. Me tahame, et valitsus oleks kaasatud sellesse arutellu, sisulisse arutellu, mitte ei kehitaks õlgu ega ütleks, et see on teie asi, kui te siin lolli tahate mängida. Mul Jaa, see on õige, et OTRK lõpus hääletamist ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli, riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu 312 enne esimest lugemist sisuliselt ja väga põhjalikult koos kaitseminister Hanno Pevkuri ja Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Dunetoniga meie meie 16. oktoobri istungil. Kõik küsimused said ammendava vastuse ja pärast oleme saanud ka

lähtuvate võimalike ohtude maandamisele, panustada NATO kollektiivsesse julgeolekusse ja toetada NATO-liitlasi ja partnereid terrorismivastases võitluses. Iraaklaste hulgas on NATO missioon ikkagi väga respekteeritud, lugupidamine NATO missiooni vastu on tuntav ja olemasolev. Arutluse all oleva eelnõu kohaselt

Riigikaitsekomisjon otsustas oma 16. oktoobri istungil konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepanek panna arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks tänase, 7. novembri istungi päevakorda ja teha Riigikogule ettepanek

Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon teha ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks selle aasta 20. november kell 10.05. Siin see arutelu ja hääletused – nad ei ole mind nagu negatiivselt ülemäära erutanud, aga on teinud kurvaks küll. Vaadake, kallid kolleegid, ega sõda ei küsi ja sõduritel on vaja kindlust, et Eesti rahvas saadab nad Eesti julgeolekuhuvisid kaitsma ikkagi võimalikult konsensuslikus üksmeeles. Seepärast ma palun kõigil kolleegidel seda eelnõu konsensuslikult toetada. Sõduritel on meie poliitilist toetust väga vaja,

Teatris, nii nagu ka sõjateatris ei tea me kunagi ette, mis tulemas on. Antud konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel on jaganud maailma sisuliselt poolte vahel ära: kes pooldab üht, kes pooldab teist. Minu jaoks on väga hirmutav see, et Iraanilt on tulnud sõnum, et kui Ameerika Ühendriigid sekkuvad sellesse konflikti Iisraeli poole peal, siis tabavad Iraagis Iraani raketid Ühendriikide sihtmärke.

globaalsel malelaual, kui [nii võib öelda], diplomaatilised jõupingutused, et hoida konfliktid lokaalsetena, et et nad ei kasvaks üle maailmasõjaks – ei venelaste sissetung Ukrainasse ega sõda Hamasi ja Iisraeli vahel. Sellest annab tunnistust ka Ameerika Ühendriikide välisministri Antony Blinkeni hiljutine, ütleme niimoodi, kiirvisiit Iraaki. Jah, see olukord võib muutuda, jah, seda olukorda Eesti julgeolekusektor koos oma liitlaste ja partneritega jälgib tähelepanelikult. Aga selle Iraaki panustamise eesmärk ongi see, et Iraak ei libiseks käest ära ja sinna ei tekiks taas mingit ISIL-i-laadset moodustist, mis nüüd ongi päriselt kolinud ära pigem ikkagi virtuaalsesse reaalsusesse. Õppetunnina: 2011, kui mu mälu ei peta, Iraagist lahkumine oli liiga ennatlik. Ja nüüd pressivaenlase kohta. Kõik kogemused on positiivsed, asjadest õpitakse. 2004 valiti Eesti sõdur Iraagis Postimehe aasta inimeseks ja kriisikommunikatsiooni eest sai Kaitsevägi suhtekorralduse assotsiatsiooni eriauhinna. Evelin Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Loen siit seletuskirjast, et NATO missioon Iraagis edendab kõigis oma tegevustes kaasavat lähenemist, soolise

panustab sellesse, et oleks ka naiskaitseväelased esindatud nendel missioonidel. Milline on teie senine kogemus olnud? Aitäh,

Küsimus on põhimõtteliselt seesama, mis kaitseministrile. Kui palju komisjonis ikkagi arutati seda keerulist sisepoliitilist olukorda, mis on Iraagis ja mis vaieldamatult mõjutab ka liitlasvägede kohalolu ja liitlasvägede kohalolu efektiivsust selles riigis? Kui palju seda arutati ja kui palju sellele mingeid hinnanguid anti ja kui palju see võiks kujundada ja peaks kujundama meie suhtumist sellesse missiooni? Aitäh! 16. oktoobril me arutasime seda. Olid küsimused-vastused. Aga me oleme seda arutanud hiljem briifingutel, mida ma siin ka mainisin,

ja ma täitsa usun seda ka. Kindlasti on meie riigikaitsekomisjonil üks suurimaid pädevusi omal alal, vaadakem vaid neid auväärseid liikmeid, kes sinna kuuluvad.

Lugupeetud ettekandja! Me oleme sellest nii varasematel päevadel kui ka täna kuluaarides vestelnud. Ma tulen selle teema juurde, mida te mainisite ka oma ettekandes: Kaitseväele ja kaitseväelastele on äärmiselt oluline, et neil oleks teadmine, et nad saadetakse missioonile parlamendi konsensusliku otsusega.

See on väga lihtne. Sellepärast et Eesti kaitseväelane ei lähe välismissioonile mitte raha pärast, vaid sellepärast, et seista Eesti eest ja kaitsta Eesti julgeoleku huve.

Iraagis asuvaid Ühendriikide objekte. Te küll vastasite, et peab jälgima seda olukorda ja nii edasi.

naljaasi. See kätkeb väga tõsist ohtu mitte ainult sellel missioonil osalevatele sõduritele, vaid ka nendele, keda me oleme juba täna saatnud täitma

Need tegevusvariandid on välja töötatud ja läbi harjutatud. Seda ma võin teile täie kindlusega öelda.

Tean ise mõnda, kes on käinud ja kelle peamine motivatsioon peale, ütleme siis, ametialase huvi oli raha teenimine. Aga ma tooksin siia sisse ühe uue teema. Ameerika Ühendriikides on avalik poleemika või arutelu sel teemal, et Ühendriikide valitsus avaldas survet Iisraeli valitsusele hoida tagasi või venitada Gazasse sissetungimisega. Seda põhjusel, et ameeriklaste baasid Lähis-Idas, eelkõige Iraagis, aga ka mujal,

võimalikeks terroristlikeks rünnakuteks, mis järgnevad või käivad kaasas araabia-Iisraeli sõjaga? Hea vastaja, ma hetkel veel teile sõna ei anna. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Arvestades asjaolu, et mina olen teie kõrval ikka väga rumal Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse küsimuses, ma ei tea kõiki asju täpselt, on mul selline protseduuriline küsimus.

lugupeetud Peeter Tali. Praegusel hetkel me oleme olukorras, et Peeter Tali on ilusti puldis, vastab kenasti kõikidele küsimustele, nagu on vaja, ja ma olen tema vastustega suhteliselt rahule jäänud. Nii et ma tahaks öelda,

Aitäh! Ma arvan, et kodu‑ ja töökorra seaduse mõte on see, et kui on punkt, mille [käsitlemisel] osaleb ka valitsuse liige, on näiteks esimene lugemine, siis see on nagu hea tava. ma ütlen, et ma ei leia ühtegi konkreetset pügalat, kus on öeldud, et kindlasti peab saalis olema. Ma ei oska öelda, kus hetkel kaitseminister on. Võib-olla läks sööma või on kuskil mujal,

Jaa, tänan! Igasuguse sõjalise tegevuse alus on planeerimine, mille puhul sa vaatad, mida võimalik vastane teeb ja kuidas sa saad ennast kaitsta. Ja see planeerimine, mis puudutab Ameerika baase, millest osas teenivad ka Eesti kaitseväelased – nii

lahingus esimese kontaktini. Siis tuleb plaani kohandada ja ellu jääda. Ma usun, et liitlasväed on teinud kõik, et riske maandada, aga lõpuni neid olematuks teha ei ole mitte kunagi võimalik.

Selline küsimus. Sul on endal ju kogemusi piisavalt ja sa oskad siduda selle poliitiliste eesmärkide nimel tegutsemise

Kas see aeg on käes või on selle ajani veel aega? No see aeg on olnud ka. Eestil oli koloneli ametikoht

Kaitseministeerium ja Kaitsevägi on selle õppetunni juba saanud, et paljude väikeste asemel – selles on kokku tõmmatud – on ikkagi välja saadetud

ja annab meile ka võimaluse seda sisu natuke teistmoodi lugeda. See NMI on ju loodud väljaõppe jaoks. saan aru, et meie ohvitserid ja sõjaväelased käivad seal välja õpetamas ja nõustamas neid Iraagi julgeolekustruktuure. Aga ma küsiks seda. Selle juhtriigi roll on seda väljaõpet koordineerida. Kas Eestil on ka võimalik kunagi saada sellesama NMI juhtriigiks, kes koordineerib neid väljaõppeasju seal Iraagis? Aitäh,

auastmes kaitseväelast, kes seda juhib, ja ka hulgaliselt suuremat panust, mille kohta siin hea koolivend Alar küsis. Aga see sõltub meie ambitsioonist, kas me tahame seda. Aga eeldaks ikkagi tänases seisus koloneli taseme ametikoha puhul esialgu, see kogemus tuleb samm-sammult. Ja see on pigem mitte väljaõpe, vaid nõustamine, kuidas korraldada väljaõpet ja kuidas planeerida.

Kas lugupeetud eesistuja võiks osundada mingisugusele töö- ja kodukorra paragrahvile, mis ütleb, et sellist õlg õla tunnet endiste koolivendadega ei tohi siin saalis väljendada? Ei, Ei, sellist keeldu küll ei ole. Vastupidi, õlg õla tunnet on ikka hea väljendada. Aga läheme tasapisi küsimustega edasi. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Täna on meil päevakorras

Minu küsimus ongi: kas te näete veel mõnda piirkonda, kus Eesti Kaitseväel oleks vaja kogemusi omada või mingil missioonil lisaks kõnealustele osaleda? Praegu Praegu ei näe. Ja nagu ma ka varem ütlesin, selle missiooni eelkäija on NATO treeningmissioon Iraagis 2004–2011. Nüüd on samalaadne missioon, lihtsalt 7–8-aastase vahega. See kogemus otsapidi on paberites kirjas. Isegi mõned inimesed on teenistuses, kes on selles eelmises NATO missioonis teeninud.

kompaktsena. Nii et kui te alustate lähema 20 sekundi jooksul, saate ka vastuse. Palun! Hea küll, ma alustan lähema 20 sekundi jooksul. Ma tegelikult jätkan seda, mis oli mu eelmine küsimus ja millele ma sain tegelikult täitsa hea vastuse, ma arvan. Üks asi on see, et antakse loomulikult hinnang kogu aeg, nagu siin ütlus oli, et suhted on dünaamilised, olukord on dünaamiline. Aga kogu piirkond on tegelikult praegu väga suurtes muutustes. Kui sageli komisjon arutab missioonidega seoses üldse pikka tagasivaadet? Me oleme varsti üle 20 aasta käinud missioonidel, Iraagis olnud kindlasti üle 20 aasta. tehakse aeg-ajalt mingeid kokkuvõtteid, mis see tulemus oli, kuhu me välja jõudsime, kui palju meil sellest kasu oli, mis selle julgeoleku ekspordi tulu oli? Hea see on hea ettepanek. Ma olen riigikaitsekomisjoni täitsa uus liige. Me oleme vaadanud nendesse missioonidesse, seda, mis on varem juhtunud, aga otseselt sellist pikemat arutelu ei ole olnud. Aga kindlasti väärib see arutelu ja ma arvan, et kolleegid Alar Laneman ja Leo Kunnas saavad selle ettepanekuga tulla. Me kindlasti arutame, mida on õppida. Ja iga õppetund on väärtuslik. Päriselt! Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head ametikaaslased! Kuna istung on läbi saanud, siis me selle arutelu katkestame ja jätkame seda homsel istungil, mis algab kell 14. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös! Istung on lõppenud.